Продължаваме заседанието. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата, предстои гласуване.

за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам като допълнителна точка в дневния ред за днешното пленарно заседание да бъде включен Проект на декларация на Народното събрание на Република България. Моля, гласувайте.

Проектът беше приет с консенсус на заседание на Председателския съвет и той е следният. Благодаря на всички колеги за разбирането – обединихме се, отново даваме добър пример.

Нахлуването в сградата на парламента и физическата атака срещу народни представители заслужават най-остро осъждане. Като парламентаристи смятаме, че агресията срещу нашите колеги е недопустимо посегателство върху институцията Парламент и върху демокрацията. Насилието не може да бъде средство за разрешаване на политически спорове. Надяваме се, че президентът на Република Македония и водещите политически сили ще предприемат действия за успокояване на напрежението и връщане в полето на политиката. Вярваме, че разрешаването на кризата е възможно само на основата на спазването на Конституцията и законите на страната. Призоваваме към мъдрост и въздържане от всякакви провокации, които могат да ескалират до междуетнически конфликт. Това би имало тежки последици за Република Македония и ще се отрази на стабилността и перспективите за икономическо и социално развитие в региона. Изразяваме подкрепа за държавното единство и териториалната цялост на Република Македония. В рамките на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз България ще работи за ускоряване на процеса на присъединяването на държавите от Западните Балкани към с цел гарантиране на мира и развитието в цяла Югоизточна Европа.“ Това е Проектът за декларация, уважаеми колеги. Има ли изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване така предложения Ви Проект. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви, уважаеми колеги. Поради изчерпване на днешния дневен ред закривам заседанието. Следващото пленарно заседание – сряда, 3 май 2017 г., от 9,00 часа. Приятна събота и неделя!